Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo o njoj kad se steknu uvjeti.

Poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Juro Martinović. Izvolite.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

Hvala lijepo. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo o njoj kad se steknu uvjeti. Pa ćemo prijeći na: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, drugo čitanje, P.Z.E. br. 384; Predlagatelj je Vlada RH na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 poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle drugo čitanje, konačni tekst, potreba donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona proizlazi prvenstveno zbog potrebe usklađenja domaćeg kaznenog materijalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU i s tim i s tim u vezi smo uskladili naš materijalni, kazneni propis, dakle Kazneni zakon sa Direktivom, o suzbijanju turizma, sa Direktivom dakle Europskog parlamenta i Vijeća iz 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kazneno pravnim sredstvima. Direktivom iz 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava, zatim Konvencijom o provedbi sporazuma iz Šengena, Konvencijom Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima. Uz navedeno provedeno je i usklađivanje kaznenog zakonodavstva, kazneno djelo pranja novca iz članka 265. KZ-a s preporukama iz izvješća o četvrtom krugu evaluacije RH o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koje je usvojeno na 42. plenarnoj sjednici Odbora stručnjaka Vijeća Europe o procjeni mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma moneyval. Ostale izmjene i dopune predlaže se pooštravanje zakonske kazneno pravne politike kažnjavanja u odnosu na kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta propisano u Glavi XVII. Kaznenog zakona. Cilj predloženih izmjena usmjeren je na jače ostvarenje generalno preventivnih učinaka kažnjavanja spolnih delikata počinjenih na štetu djece. Predlaže se pooštravanje sankcije za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu kada je to djelo počinjeno sa namjerom a kao posljedicu je izazvalo smrt jedne ili više osoba gornja granica zapriječene kazne sa 12 na 15 godina i time nam to ulazi u ingerenciju županijskog suda, u nadležnost županijskog suda. Predlagatelj konačnim prijedlogom zakona predlaže propisivanje novog samostalnog kaznenog djela prisile prema zdravstvenom radniku u članku 315.a Kaznenog zakona kao reakcije na pojavne oblike prisila usmjerenih prema zdravstvenim djelatnicima u svezi s obavljanjem njihove zdravstvene djelatnosti kao javne službe. Zaključno, predmetnom četvrtih izmjena i dopuna KZ-a su izmjene nomotehničke naravi kao i otklanjanje nedostataka i dvojbi koje proizlaze iz zakonskog teksta a koje su uočene u praksi primjene KZ-a. Važnije razlike nastale između prvog i drugog čitanja, imam potrebu naglasiti, u odnosu na prijedlog zakona, predlagatelj u konačnog prijedloga zakona izmijenio ili dodao slijedeće. Usklađenje sa Konvencijom o provedbi sporazuma iz Schengena. Dakle tu se snažnije ističe i naglašava načelo in dubio pro reo koje se mora primjenjivati u schengenskoj zoni u koji se mi pripremamo ući, dakle s obzirom da ta zona postaje sve više jednopravno područje i načelo „ne dvaput o istom“ će se primjenjivati ako je netko suđen u jednoj od država ugovornica Schengena, to bi bio razlog da mu se ne sudi u drugim državama. Pooštravanje zakonske kazneno-pravne politike kažnjavanja spolnih delikata počinjenih na štetu djece, i to je novina nastala između dva čitanja. Usklađenje s Konvencijom Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima, usklađenja s Direktivom o zaštiti okoliša putem kaznenom prava i pooštravanje sankcije za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu sa smrtnim posljedicama.

donositi novi KZ a radi se o jednoj sitnici zapravo a jako je bitno, dosta je aktualno. Da se službenom osobom proglase odgojitelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici, odgajatelji, ravnatelji u predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj ustanovi te nastavnik i suradnik u ustanovi visokog obrazovanja. Dakle imamo situaciju da je država dala mandat ovim ljudima da obavljaju ovaj svoj posao kao i službenim osobama u jedinicama lokalne samouprave, regionalne samouprave, državnim službenicima, bilogdje a nisu zaštićeni odnosno ako se nešto desi, moraju privatnim tužbama tražiti pravdu i smatra, da to nije pošteno. A još jedna jako bitna stvar, ako bi slučajno kod njih bilo iskrivljenog ponašanja kao kod službene osobe, onda bi odgovarali također po članku ovog zakona. Odgovor poštovanog državnog tajnika. nešto, koristimo alate koji se samo iznimno koriste za zaštitu društvenih dobara za koja smo se opredijelili štititi. Dakle kroz kazneno-pravni aspekt radimo zaštitu najvećih najvećih društvenih vrednota. Dakle nije točno da te kategorije koje vi želite posebno zaštititi nisu zaštićene, dakle oni su zaštićeni kao i svi građani od bilokakve ataka na njih. Dakle u ovom trenutku osobno smatram a nije to bilo nepoznato ni radnoj skupini koja je radila na ovom zakonu, da takva stvar nije prihvatljiva i da nema kazneno-pravnih relevantnih razloga da se prihvati snažnija zaštita od one uobičajene zaštite koju imaju svi za učitelje i nastavnike.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 Hvala g. potpredsjedniče. Osim usklađenja sa direktivama EU Konvencijom o provedbi sporazuma i Schengena, Konvencijom Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima, preporukama izvješća o četvrtom krugu evaluacija RH, sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, ovaj prijedlog zakona dodatno uređuje još neka iznimno važna područja. Kao važna novina koju pozdravljamo i za koju sigurno postoji konsenzus među svim zastupnicima u Hrvatskom saboru je pooštravanje zakonske kazneno-pravne politike kažnjavanja u odnosu na kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Jače ostvarenje predmetnim učinaka kažnjavanja spolnih delikata počinjenih na štetu djece smatramo kao civilizacijski iskorak i ovdje ga snažno i beskompromisno podržavamo. A značajna izmjena koja se predlaže također se odnosi na zastarijevanje teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta s kojim se .../Govornik se ne razumije./... okolnost propisana smrt djeteta. Nadalje, ovim prijedlogom zakona uvodi se pooštravanja zakonske kaznene politike kažnjavanja u odnosu na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu kvalificiranom težom posljedicom. Vidjeli smo iz niza primjera koje su blage kazne i blaga sudska praksa po ovom pitanju stvorile opće nezadovoljstvo građana i dodatno poljuljale povjerenje u vladavinu prava. Pozdravljamo pooštravanje politike kažnjavanja u ovom pravcu, pitanja koja su možda ovdje postavljaju je preuzimanja u nadležnosti u rješavanju ovih predmeta od strane županijskih sudova. Naime, županijski sudovi nadležni su za postupanje u prvom stupnju za sva kaznena djela za koje je propisana kazna od 12 g. na više osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Zagovaramo upravo to no da se ipak nadležnost u postupanju ostavi na općinskim sudovima. Smatramo kako je nepotrebno prebacivati nadležnost u postupanju na županijske sudove te da se po ovom pitanju trebala praviti iznimka.

u vezi djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, dakle on je na neki način iščitao ono što se nije to događalo prije 15, 20 g. i pozdravljamo ali evo i kolega Zekanović i ja ću dakle spomenuti pošto mi je to struka da sam i ja uložio amandman na praktički ovaj što se tiče učitelja, profesora i na neki način da ih se proglasi službenim osobama i da ih se zaštitimo na taj evo dodatni način, upravo jer je znak vremena što smo zadnji put mogli i zadnjih 10-tak dana biti svjedočeni, dakle bezbroj svjedočanstva profesora u svojim školama. Mislim da je dobro da se otvori rasprava o tome. Mislim da je dobro da su ta svjedočanstva izašla van, mislim da ta svjedočanstva su autentična, da ne bi profesori pisali bez veze, mislim da je to bila tabu tema u školi, da su se profesori bojali govoriti o tome jer su bili, jer su mislili da će biti proglašeni lošim profesorima i onima koji ne znaju držati disciplinu i ovaj slučaj Franje, profesora Franje u Čakovcu je otvorio jednu bitnu temu. Vi ste već rekli da ne postoji neki, dakle u ovom trenutku politička volja da se dodatno zaštiti dakle ta struka, ali ja bi vam samo spomenuo da se ovdje ne radi samo o, o toj struci nego se radi zapravo o zaštiti ostalih učenika u razredu. U cijeloj toj raspravi oko zaštite učitelja i profesora i te inicijative mi smo zaboravili jednu činjenicu, a da zapravo 98% djece tu trpi, zapravo da trpi cijelo naše obrazovanje. Naravno da se mora voditi računa i o nekim objektivnim okolnostima, ali mislim da nitko ne bi volio da ga na njegovom radom mjestu gađaju kredom, da mu psuju, da mu nose noževe na radno mjesto, a da sustav ne reagira. Ja mislim da sustav treba poboljšati, mislim da ovaj amandman ne bi riješio skroz znači nasilje u školi i nasilje prema profesorima od strane pojedinih učenika, ali mislim da bi poboljšo trenutno sadašnju situaciju koja je neizdrživa. Pa bi molio, evo da još jedanput razmotrite taj amandman, a ja ću se očitovati kada će biti glasovanje Hvala lijepo. Slijedeći klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovana pomoćnice ministra, s obzirom da je već skoro ponoć, ja ću biti vrlo kratka. Oni Oni koji prate ovu temu znaju da je prije nekoliko mjeseci Klub HDZ-a predložio izmjene Kaznenog zakona s ciljem bolje prevencije i kažnjavanja spolnog zlostavljanja, iskorištavanja djece i prvo čitanje smo prošli i danas imamo konačni prijedlog koji je radi praktičnosti i radi bolje organiziranosti objedinjen s drugim izmjenama Kaznenog zakona. Iako je skoro ponoć treba vrlo kratko reći nekoliko osnovnih informacija da se zna što je poboljšano ovim prijedlogom zakona koji je predložio Klub HDZ-a, a postignuto je konsenzusom s Ministarstvom pravosuđa da dođemo danas u drugo čitanje. Ove izmjene zakona dobili smo praktički nakon pa gotovo nije bilo ovakvih izmjena nikad. Dobili smo nezastarijevanje i progona počinitelja spolnog zlostavljanja djeteta, ali i nezastarijevanje izvršenja sankcije nad tim počiniteljem. I to je stvarno velika stvar i bitno je reći da je ovaj naš prijedlog uz potporu struke ušao u Kazneni zakon jer toga nije nikad prije bilo. I pazite sada ne samo da su dignuti rasponi kazne, nego zločinac tj. počinitelj tog spolnog zlostavljanja je sad doveden u situaciju da mu mi praktički nećemo oprostiti nikada. On živi u ne zastari, a do sad je u cijelom Kaznenom zakonu bilo samo u nekoliko članaka, nekoliko kaznenih djela su spadala u ne zastaru to je recimo bio genocid, teško ubojstvo, terorizam. A sad npr. imate situaciju, ako počinitelj počini teško kazneno djelo uslijed koje je recimo smrt djeteta i doslovce pobjegne u susjednu zemlju recimo BiH i recimo u toj zemlji bude 10, 15, 20 pa 30 i više godina i recimo nakon tog vremena se počinitelj vrati u svoju državu Hrvatsku ponovno će ga dočekati izvršenje te kazne koja je uz to sad još i pooštrena ovim izmjenama Kaznenog zakona. Dakle, osim što smo unijeli ne zastarijevanje izvršenja kazne i ne zastarijevanje progona mi smo sad dobili i strože kazne, dobili smo maksimum koliko trpi Kazneni zakon i to treba reći da se jasno ovdje čuje da ne bi bilo za 5, 6 mjeseci da neki klubovi kažu da se nije promijenilo promijenilo nešto što se promijenilo. Ja znam da malo ljudi, vrlo malo ljudi ovo gleda ali ovo se treba reći radi istine i radi svih činjenica. Još nekoliko informacija, također kratko, za kaznena djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina prihvaćen je naš prijedlog od strane Ministarstva pravosuđa, prijedlog Kluba HDZ-a i kazne su podignute maksimum koliko trpi Kazneni zakon, na 10 odnosno na 12 godina. Isto tako za kaznena djela spolne zlouporabe djeteta starijeg od 15 godina. Prihvaćeni su i naši prijedlozi za sve ostale članke, mamljenje djece, podvođenje djeteta, zadovoljenje pohote pred djetetom, dakle svi članci praktički od 158. do 166. su mijenjani i prihvaćen je naš prijedlog Kluba HDZ-a dakle dakle u dogovoru sa našim Ministarstvom pravosuđa. Drugim riječima, sve kazne u glavi 17. Kaznenog zakona kojim hrvatski pravosudni sustava kažnjava ova kaznena djela spolnog zlostavljanja iskorištavanja djece su sada mijenjane. I pri tom je struka i to treba naglasit, vodila računa da to bude usklađeno sa ostalim glavama Kaznenog zakona jer znamo da je Kazneni zakon organski zakon da ga je teško mijenjat i kad se mijenja da opći dio mora biti usklađen sa posebnim dijelom. Vrlo kratko na kraju, imamo već sada u Zakonu sve mehanizme da se osoba okvalificirana kao pedofil ne zaposli ni u školi, ni u vrtiću, ni u igraonici. Ako se unatoč tome zaposli, ponavljam, onda je to greška i propust odgovorne osobe koja zapošljava takvu osobu, a ne pogreška u Zakonu i to treba jasno naglasiti. Svi koji su pročitali izmjene ovoga Zakona i moraju stati uz tvrdnju da se ovdje radi o jako bitnom poboljšanju kaznenog Zakona, a ono što nije predmet kaznenog Zakona, e, pa to nije ni moglo biti uređeno kaznenim Zakonom. I na kraju, ove izmjene kaznenog Zakona, prošle su između dva čitanja i stručnu skupinu sačinjenu od sudaca i stručnjaka kaznenog prava pri Ministarstvu pravosuđa i mogu s radošću reći da nije bilo značajnijih prigovora sa stručnog aspekta. Svi smo se složili da je ono što želimo i mi kao klub HDZ-a i Ministarstvo pravosuđa i u konačnici Vlada, želimo pojačati zaštitu djece, želimo bolje kažnjavati ta kaznena djela i želimo bolje nadzirati te osobe koje su počinile ta kaznena dijela i to smo postigli. Pri radu stručne skupine otvorio se još niz i drugih stvari o drugim Zakonima koji nisu kazneni Zakon, koji treba poboljšati i sigurni smo da ćemo u nekom budućem radu otvoriti prostor za te izmjene, ali već i sada je učinjen veliki korak unaprijed i zato na kraju hvala svim kolegicama i kolegama u Ministarstvu pravosuđa, klubu HDZ-a, ministru, Vladi, svima koji su sudjelovali i dali podršku ovim izmjenama kaznenog Zakona da prođu u ovom obliku jel ovo je jako važno društveno pitanje. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. U ime kluba zastupnika HNS-a govoriti će poštovani zastupnik Stjepan Čuraj. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani, još jednom, državni tajniče, suradnici, kolegice i kolege. Ja neću sada ponavljati, svakako da pozdravljam i prihvatiti ćemo ove prijedloge, konačne prijedloge Zakona, izmjena i dopuna kaznenog Zakona. Naravno, apsolutno se slažemo i ovdje je navedeno da je u čl. 7. dopunjen čl. 81. st. 2. Kaznenog Zakona s teškim djelima spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta itd. Ono što ja samo želim iskoristiti vrlo kratko malo statistike zato što kaznena djela iz domene kaznenopravne zaštite djece i obitelji jer se posljednjih godina bilježi porast i otkrivanja i prijavljivanja takvih djela. Dakle, nije jedno i drugo, dakle, prati i u 2017.-toj, to je riječ o 5274 kaznena djela, što je gotovo 10% povećanja odnosno 9% u odnosu na 2016.-tu. Od toga je najbrojnije kazneno djelo povreda djetetovih prava 1125. Naravno, tu su oni najteži oblici zlostave djeteta, spolno zlostavljanje, iskorištavanje djeteta i kaže da sveukupno 616 je prijavljeno tijekom 2017.-te kaznenih djela protiv spolne slobode i protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, što je 11,6% sveukupnog broja kaznenog djela ovih koje sam naveo. Dakle, gotovo svako deveto je upereno protiv spolne slobode i spolnog zlostavljanja. I sad najčešće ta djela, ja ne bih sve te kvalifikacije, niti, mislim nisu baš za čitanje sve moguće kvalifikacije, međutim, sigurno da javnost se treba s time upozoriti, da se treba senzibilizirati, da naravno, kazne moraju pratiti i postrožiti se vezano i kvalifikacije samih djela, samo ću reći da je od tih svih bilo čak i 28 djela silovanja, bludnih radnji 40 itd., iskorištavanje djece za pornografiju 185, spolne uporabe djeteta mlađeg od 15 godina 184, dakle, to se događa, to je među nama i svako žmirenje na oči odnosno kada zažmirimo, kada vidimo, kada mislimo, doprinosi ovoj negativnoj statistici. I to, samo ovim putem želim upozoriti javnost da je zapravo tu riječ kada je o toj cijeloj statistici sveukupno je oštećeno 468 odnosno djeteta, a od strane 272 počinitelja. I to je mislim dovoljan razlog da se i pristupi ovakvim promjenama i to je nešto što treba napomenuti, ne treba žmiriti, koliko god gnjusno to bilo, koliko god ne želili to prihvatiti, to očigledno se u RH događa i je u porastu i s time se trebamo uhvatiti u koštac u najozbiljnijem smislu. Evo, Hvala vam lijepa. Slijedeći klub zastupnika SDP-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče i svi, već sam vas sve pozdravio, pa neću opet. Ovdje se i kroz raspravu proteže jedna teza koja je vrlo popularna, ljudima je drago čuti, a to je povisimo kazne, pa će sve biti u redu. To nije tako. Ja nisam protiv povišenja kazni, ako je to konsenzus nek se dignu, mogu ići još gore, ali ako netko misli da će suzbiti određeni problem povećanjem kazne, to jednostavno nije tako. Nigdje na svijetu nema primjera da se to tako dogodilo. To tako ne ide. Zemlje sa najliberalnijim kaznama, Skandinavske, imaju najmanje zločina. To je tako. Zemlje sa najoštrijim kaznama od kojih još uvijek imaju smrtnu kaznu, ima ih puno više. Vi imate zemlje, uzmite SAD, jedna savezna država ima smrtnu kaznu, druga nema, a dijeli ih ulica. Nijedan počinitelj ne prijeđe ulicu da bi počinio ubojstvo tamo gdje nema smrtne kazne, dakle, ona nije odvraćajuća, ona ne sprječava. Oštra kazna ne sprječava. Ona je dobra, jer mi kao društvo šaljemo poruku i zato ja nisam protiv toga, ali ovdje je puno važniji problem a to je što se događa u praksi. Mi ovdje recimo imamo povećanje za promet smrtnu posljedicu u prometu sa 12, na koliko, 15 maksimalno, je li tako? A da li je ikad u praksi izrečeno više od 5? Ja ne znam, možda je, ako je 7, 7. Znači mi u praksi imamo maksimum 7 izrečenih ikad a sada ćemo povećati sa 12 na 15. Pa što ćemo s time dobiti? Možda šaljemo poruku ali u praksi će i dalje biti ovih 7 i o tome se radi. Nije ovo prvi put da mi posežemo za postroženjem kazni a da se u praksi ništa ne mijenja. Znate koliko smo puta povećavali kazne u gospodarskim kaznenim djelima? Puno puta. Nema Vlade koja to nije napravila. Napraviti ćete i to vi vjerojatno do kraja mandata. Doći ćete, povećati ćete i reći ćete sada ćemo sve stroge kazne, neće toga više biti. A tog više nego ikad. Dakle to nije odvraćajući sustav. Ponavljam, on je dobar na razini poruke, ali ja samo ne bih htio da se mi ovdje zavaravamo i da zavaravamo javnost da smo sada riješili problem. To ne rješava problem. Kao što ne rješava problem ni ne znam uvođenje Kaznenog zakona u škole kao što se ovdje predviđa, predlaže od nekih kolega koliko sam shvatio za bacanje krede da bude kazneno djelo što nije realno. Kao što, ja moram priznati gledao sam ovu vašu izmjenu za liječnike i ja zapravo nisam shvatio što vi hoćete s time postići u ministarstvu i ovdje u zakonu sada jer zapravo vi stavljate prisilu. Znači ona će se primijeniti ako netko spriječi liječnika ili zdravstvenog radnika da obavi svoju dužnost. To je malo nelogično jer znači što, ja ću nekog spriječiti da me liječi pa ću onda biti kazneno odgovoran. Mislim, razumijete? Mislim da ovo nije bila intencija što se htjelo ali ovo što ovdje piše u praksi ne vidim s čime će rezultirati. Jer mi kažemo prisila u sprječavanju njegovog posla. Znači pacijent koji se počeo buniti da nije dobro liječen ga ne sprječava u sprječavanju posla a to su prijetnje itd.. Kad vi prijetite liječniku? Prijetite mu jer niste zadovoljni ali ne prijetite mu, ne smiješ sada to raditi, ne smiješ me liječiti jer ću ti razbiti glavu a to piše ovdje i u tom slučaju je to kazneno djelo. Nije logično. Ne znam, ne stignete više razmisliti ali ovo što piše ovdje u praksi neće donijeti do ničega. Lijepo zvuči, lijepo izgleda, to je tako napravljeno ali neće se dogoditi ništa. Jer kažem nije logično da netko prijeti nekom da ga ne bi liječio ili da ga prisiljava silom itd.. Dobro, međutim, ovo što ste rekli, ja se slažem svako zadiranje u Kazneni zakon je osjetljivo i možda je ponekad bolje dirati manje nego da se ugrozi cijeli sustav. I ovdje je jedan vrlo, vrlo oprezan pristup, ja bih se složio s vremenom sve će se provesti kroz praksu i vidjeti će se što se i kako primjenjuje, pa i ovo pooštrenje kazni što smo s time dobili, hoćemo li imati manje ili više. Hrvatski problem nije kazna, hrvatski je problem neotkrivanje kaznenog djela i kada se kazneno djelo otkrije dužina postupka ti je najveće. I to vam nije samo ovdje, to vam je u svim dijelovima. Zemlja koja ima uspješnu borbu protiv kriminala oni prvenstveno rade na otkrivanju počinitelja i brzini sankcija. Kada onaj zna da će biti otkriven i da će mu sankcija doći vrlo brzo tada se ne odlučuje na kazneno djelo. Ako on zna da je sankcija vrlo stroga ali postoje veliki izgledi da nikada neće biti osuđen, u što Hrvatska spada, jer mi nažalost po dužini ovih najtežih kaznenih djela spadamo u to da je kod nas izgledno da neće biti pravomoćne presude dugo, dugo ili da je neće biti uopće, e onda to počinitelja uopće ne odvraća. Znate to vam je kao u ovim zemljama gdje im režu ruku kada kradu pa svejedno kradu, pa im odrežu jednu pa kradu s drugom, to je to. Ali kada on zna da će svaki put biti otkriven pa kada je kazna i manja ali kada je brza e onda smo uspješni. To nije stvar Kaznenog zakona, to uopće nije kazneno. I zato ja kažem ovo što vi ovdje mijenjate ja podržavam, ja nemam s time problem a ja samo kažem nemojmo se zanositi da ćemo s njim postići nešto revolucionarno jer nećemo. Evo, hvala lijepa. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu za koju se javila poštovana zastupnica Željka Josić. Izvolite. **Josić, Željka (HDZ)** Zahvaljujem. Pa evo ja moram se samo javiti čisto zašto što ovdje se tiče nešto i liječnika i iako je pravna struka kako kaže gospodin Miljenić nije za to da piše prisila prema zdravstvenom djelatniku ali očito ne zna s kakvim se situacijama mi se susrećemo tako da mi u svakom slučaju kao liječnici pozdravljamo ovakve oblike, odnosno ovakav oblik zakona koji je usmjeren prema zdravstvenim djelatnicima i što ste ovim člankom regulirali na neki način i zaštitili liječnike kod obavljanja njihove djelatnosti. Kako ne bi došlo sada do nekih zabuna da liječnicima to ne treba ja ću samo reći nekoliko statističkih podataka na temelju zadnjih nekoliko anketa. Više od 90% liječnika izjavilo je da je doživjelo neki od oblika nasilja za vrijeme obavljanja liječničke djelatnosti, oko 70% ih je doživjelo nasilno ponašanje bilo od svojih pacijenata ili njihovih obitelji a samo je 28% liječnika prijavilo jedan od tih incidenata. Više od 60% ih nije nikad prijavilo nikakav incident. Zašto? Zašto što su se naravno bojali da će se to ponavljati. Naravno sustav sigurnosti i fizičke zaštite u većini bolnica nije djelotvoran. Morate znati da postoji samo jedan portir ili uopće ne postoji niti to. Tako da ja u svakom slučaju pohvaljujem što ste izmjenama Kaznenog zakona se sjetili i nas i što ste prihvatili naše zahtjeve koje je predlagala i liječnička komora i što smo našli konsenzus oko naše zaštite. Ono što ne treba nikako zaboraviti da Kaznenim zakonom naši pacijenti posebnom glavom Kaznenog zakona bili su na neki način zaštićeni i to u glavi 9., gdje kaže kaznena djela protiv zdravlja ljudi, jel', gdje se štiti i zdravlje kao opće javno dobro i time je propisan i niz kaznenih djela za koja su mogli odgovarati samo i isključivo liječnici, stomatolozi ili drugi zdravstveni radnici. I zato je osobno smatram da se na ovaj način uravnotežilo liječnička djelatnost koja se sada može obavljat bez ikakvih, recimo to tako, nasilja, a da svaki naš pacijent može dobiti adekvatno zdravstvenu zaštitu. Zato još jedanput pozdravljam ove izmjene kao i onu izmjenu koja se tiče zaštite djece i što ste pooštrili kazne kod kaznenih dijela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, jer kao i svaka majka, smatram da svako dijete može imat, mora imat bezbrižno djetinjstvo. Hvala. Hvala lijepo. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo o njoj kad se steknu uvjeti. Time smo završili današnji rad, a počet ćemo sa radom sutra, u četvrtak, u 9:30 sati i prva točka bit će Konačni prijedlog Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, drugo čitanje, PZ broj 451. Želim vam ugodni dan, budući da smo, evo par minuta do ponoći svega.